dame i gospodo zastupnici. Pred vama se nalazi nacrt Prijedloga Zakona o factoringu RH trenutno ne postoji Zakon koji regulira djelatnost factoringa, Hrvatski sabor je zaključkom u trećoj sjednici održane tijekom siječnja do ožujka 2012. godine zadužio Vladu RH da uputi na raspravu i usvajanje Zakona o factoringu. Ministarstvo financija zatražilo je tehničku pomoć Europske banke za obnovu i razvoj EBRD-a te u 2012. godini je osnovana je radna skupina koju uz pomoć konzultanata EBRD-a izradila prijedlog Zakona o factoringu. Factoring predstavlja otkup potraživanja a unatoč nepostojanju zakona koji regulira ovo područje u RH ovu djelatnost su obavljale kreditne institucije i u tom slučaju slučaju je nadzor obavljao Hrvatska narodna banka i društva registrirana za poslove factoringa kada je nadzor za obavljanje izvršavala HANFA temeljem Zakona o HANFA-i. Na dan 31.prosinca 2013. godine u RH aktivno je bilo 14 factoring društava prema određenoj statistici HANFA-e negdje 2007. godine je bilo oko 16 društava, najviše je bilo 31.3.2011. gdje je bilo 19 društava tako da se taj dio kreće znači da sada 14 brojevima kakvi jesu. Međutim, što je značajno iako taj kažem varira taj broj aktiva snažno raste tako da kad govorimo o aktivi factoring društava na kraju 2013.godine ona je dosegla iznos od oko 8 milijardi kuna što je čini oko 1,3% imovine financijskog sektora odnosno oko 5,5% imovine ukupnog ne bankovnog financijskog sektora gdje u ovom djelu spada i factoring. Na taj način factoring društva zauzimaju 7 mjesto po po zastupljenosti u financijskom sektoru, a 5. mjesto u zastupljenosti po financijskom ne bankovnom sektoru. Kada govorimo o nekom njihovom poslovanju, vidimo da oni posluju pozitivno. Ukupni prihodi društava registra za obavljanje poslova factoringa u 2013. godini, na kraju 2013. godine je iznosio 824 milijuna kuna, dok su rashodi iznosili negdje oko 606 milijuna kuna, što znači da bi bruto dobit ovih 14 factoring društava iznosila 217 milijuna kuna, kada govorimo o neto dobiti to je negdje na razini oko 178 milijuna kuna. Bitno je također reći da usluge factoringa nisu harmonizirane na razini EU, odnosno nisu, ne postoji jedna jedinstvena harmonizacija, odnosno da različite zemlje su zapravo donosile određenu regulativu ili je ta regulativa bila riješena kroz neke druge zakone. Tako da se, factoring se spominje u nekoliko direktiva koje reguliraju i kreditne i ovaj drugi ne bankovnih financijskih institucija. S obzirom na trend porasta usluga factoringa u RH te s obzirom da su rizici factoring društava koji nisu članice grupe kreditnih institucija kojih kontrolira HNB nisu obuhvaćeni na jedan cjeloviti način, nužna je bila regulacija i ovoga područja. Stoga se donošenjem ovoga zakona postiže veća stabilnost, povećava sigurnost i transparentnost factoring transakcija kao i osiguranje kvalitetnog i primjerenijeg nadzora na ovim područjima. Znači, sukladno i vašim preporukama iz ovoga Visokog doma, Vlada RH odlučila u izradu i prijedlog ovoga zakona. Govorimo, ovo je prvo čitanje, vidjet ćemo vaše danas, u vašoj raspravi da li je ovo područje za sada dobro regulirano pa u koliko bude na vaše prijedloge u ovom Visokom domu, ako budu došli konkretni i kvalitetni prijedlozi svakako ćemo ih razmotriti do drugoga čitanja, imamo vremena i za određene popravke ukoliko se ovdje to i ukaže. Zahvaljujem. Zahvaljujem zamjeniku ministra. Imamo prijavljene dvije replike. Prvu uvaženi potpredsjednik Doma, Željko Reiner. Izvolite. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa uvaženi zamjeniče ministra, ne želeći ulaziti u meritum stvari, postavit ću ono isto pitanje koje sam postavio kada se to stavljalo na dnevni red. Potpuno mi je nejasno zašto se to zove Prijedlog zakona o factoringu kao da mi nemamo hrvatskih riječi za to? Imamo, to se moglo mirno zvati Prijedlog zakona o otkupu potraživanja, prema tome ne vidim nikakvi razlog da se upotrebljava jedna nakaradna tuđica koja uopće zapravo nema mjesta, pogotovo u naslovu jednog zakona. Budući da ste tražili konkretne prijedloge, konkretni prijedlog je baciti taj factoring i staviti Prijedlog zakona o otkupu potraživanja. Hvala lijepa. Na repliku odgovara, zamjenik ministra, Boris Lalovac. ovoga factoringa vi znate da se i od 90-ih godina da je takav jedan pojam … u privredi i tada se i govorilo ne samo o uvoznom factoringu, nego izvoznom factoringu i gdje je to jedna riječ koja je zapravo opće prihvaćena u EU i načinu komunikacije naših poduzetnika sa vanjskim poduzetnicima i kada različite terminologije koristimo u drugim zemljama, koristila se slična terminologija i u ovome slučaju je tako i ovdje nastavljeno. Ono što smo kada smo govorili da kada je to oblik otkupa potraživanja, također smo pokušavali u tom segmentu ići da ga nazovemo otkup potraživanja, no međutim onda je ponovo se javilo pitanje je li to dospjela ili nedospjela potraživanja, itd., da ne da ne širimo taj jedan cjelokupni problem da se govori samo o nedospjelim potraživanjima kada koristite u obliku factoringa, Vlada se za sada u ovome obliku odlučila, ali svakako se slažem da treba što više koristiti hrvatske riječi u zakonodavstvu. Drugu repliku iznosi poštovani Ivan Šuker. Izvolite. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Lalovac ja sam iskreno govoreći očekivao da ćete vi šire obrazložiti tehnički ovaj zakon i da ste ga šire obrazložili, onda se mi ovdje uopće ne bi prepucavali jel ti otkup potraživanja, ovako ili onako, nego … naprosto rekli što to je. Međutim mene zanima uz to što sam očekivao da ćete šire obrazložiti, mene zanima prije svega tko stoji iza tih factoring društava? Tko stoji iza tih factoring društava? Ona nisu nastala ko da su nikli ko gljive i gljiva se mora zasaditi ili nešto skupa. Dakle, čiji kapital stoji iza tih društava? Već ste rekli 8 milijardi kuna, mi u Hrvatskoj imamo Ured za sprječavanje novca koji itekako uspješno radi i druga stvar, ako je to nešto tako dobro, a s obzirom da niti država ni porezna uprava nisu u stanju naplatiti neka svoja potraživanja, onda očekujem da će oni sutra pomoć državi u naplati potraživanja, ovo malo u šali i druga stvar, nadzor. Mi smo od HANFA-e koja je bila jedna neovisna institucija i koja je stvarno radila nadzor ne bankarskog sektora, HANFA-u pretvorili u jedno čisto administrativno tijelo. Ali ključno pitanje je i za to čisto administrativno tijelo, tko stoji iza factoring društava, da li su to moćne financijske institucije koje na takav način jedan dio financijskog tržišta u RH žele imati pod svojom kontrolom ili je to nešto drugo? Zato smatram da ili ćete to možda u završnoj riječi ili kroz replike ipak nešto više reći o samom smislu ovog zakona. Zašto? Zato što ovaj zakon ima u sebi puno i financijskih i pravnih zamki o kojima treba itekako progovoriti, a o njima ne mogu govoriti laici nego mogu govoriti ljudi koji su itekako involuirani u ovaj pravni financijski sustav RH da bi mogli upozoriti na moguće negativnosti koje se mogu dogoditi. Na repliku odgovara zamjenik ministra Boris Lalovac. tako da ste vjerojatno i kada ste bili ministar financija dobili takav odgovor od nadležnih institucija, a ja vjerujem i zato i govorimo da je Zakonom o sprečavanju tokova novca kada je taj bio i bili su dobro kontrolirani cjelokupnom tom procesu iako nije postojala zakonska regulativa. Znate da factoring društva najčešće to je jedan dio slično kao i kod liesing društava najčešće su osnivali određene kreditne institucije. Ali upravo je zato dobar ovaj zakon zato što će prvi puta sva factoring društva će proći licenciranje kod Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Znači nakon 7 godina poslovanja prvi puta će oni prolaziti i licenciranje, oni do sada jesu kontrolirali tokove novca jel su to morali raditi putem drugih zakonske regulative ali sada će poći puno strože i jače kontrole i nadzora i licenci i odobravanja tih licenci i izvještavanja i puno šira kontrola. cijelo vrijeme govorimo zbog transparentnost uvodimo ovaj zakon i to smo čini mi se i na vaš određeni prijedlog u ovome Saboru da ga se donese i mislim da ćemo obostrano naći da se ovaj zakon dobije pravi puni efekt da se kontrolira na ispravan način. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba HNS-a govorit će poštovani kolega Boris Blažeković. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Gospodine zamjeniče ministra. Na samom početku želim istaći da će klub HNS-a liberalnih demokrata podržati Prijedlog zakona o factoringu u prvom čitanju. Mi u HNS-u mislimo da su dvije najveće vrijednosti ovog vrlo složenog zakona. Prvo, što se factoring odnosno otkup potraživanja duga po prvi puta u Hrvatskoj uokviruje zakonom i drugo, što je prijedlog zakona ide u dva čitanja te eventualne nedostatke moguće u sveobuhvatnoj raspravi doraditi. U Hrvatskoj već je rečeno sa navedenim poslom odnosno djelatnošću factoringa bavi registriranih 14 ili 16 factoring društava. U strukturi imovine nebankovnog sektora factoring društva sudjeluje s imovinom od oko 7,18 milijardi kuna što čini 1,32% imovine financijskog odnosno 5,36 imovine ukupnog nebankovnog financijskog sektora što je isto tako prije mene rekao gospodin zamjenik ministra. Izneseni podaci factoring društava pozicioniraju na 7.mjeseto po zastupljenosti u financijskom sektoru odnosno 5.mjesto po zastupljenosti u financijskom nebankarskom sektoru. Factoring društva RH ostvarila su u 2012.godini 87,19 milijuna kuna dobiti nakon oporezivanja. Dakle činjenica da se factoringom bave kao registriranom djelatnošću značajna trgovačka društva. Pružatelji factoring usluga trenutno nisu regulirani u RH što stvara pravnu nesigurnost kod nekih vrsta factoring transakcija. S obzirom na trend porasta usluga factoringa u RH te s obzirom na to da rizici factoring društava koje nisu članice grupe … institucija u RH nisu obuhvaćeni odgovarajućim nadzorom nužna je regulacija njihovog poslovanja zakonskom regulativom o factoringu. I mene isto malo moram priznati i nas u HNS-u boli ovaj izraz factoring. S tako značajnim udjelom na financijskom tržištu s tendencijom rasta posebno iz razloga izlaska na zajedničko europsko tržište neophodno je da se factoring uredi zakonom. Time se ujedno dodatno regulira cjelokupno financijsko tržište. To je još jedna od brojnih pozitivnih mjera ove Vlade u tzv. sređivanju države. Važno je napomenuti da usluge factoringa nisu regulirane na razini EU niti postoji jedinstvena definicija factoringa na razini EU. je postojao regulirana industrija krajem 2000.-ih a razlog tome je rastuća važnost factoring industrije u toj zemlji posebno za financiranje malog i srednjeg poduzetništva i factoring je reguliran u Njemačkoj, Italiji, Austriji i Mađarskoj. Treba napomenuti da u uvjetima izostanka pravne regulacije posao factoring spomenuta druga društva koja nude factoring usluge, a pod nadzorom su agencije nisu podlijegala licenciranju, odobrenju za upravljanju pravilima o minimalnom temeljnom kapitalu, kvalificiranom udjelu, izvješćivanju i sličnim pravilima. Stoga je nadzor agencije ograničen samo na provjeru obavljanja poslovanja u skladu sa Zakonom o računovodstvu, Zakonom o sprečavanju pranja novca i financiranju terorizma kao i drugim zakonima, podzakonskim aktima koji se općenito regulira poslovanje trgovačkih društava u RH. Izdvojili bi neke od odredbi prijedloga zakona koje se nama u HNS-u čine značajnijima. U glavi prvoj govori se o općim odredbama o predmetu zakona i pojmovima. U glavi drugoj govori se o samom factoringu i to o primjeni odredbi zakona kojim se uređuju obvezni odnosi, posao factoringa, predmetu factoringa, budućim tražbinama, subjektima u poslovima factoringa, vrstama factoringa, tuzemnom i inozemnom factoringu, regresnom i bezregresnom factoringu, dobavljačkom tzv. obrnutom factoringu, otkupom mjenica, ugovor o factoringu, obavljanju posla factoringa. U glavi trećoj sadržane su statusne odredbe gdje se određuje tko i na koji način može pružati usluge factoringa i regulira. Factoring društvo djelatnost factoring društva, temeljni kapital factoring društva koji ne može biti manji od milijun kuna, kapital factoring društva, dionice factoring društva, povezane osobe i neizravni udjel, promjena factoring društva, imatelja kvalificiranih udjela factoring društva, zahtjev za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela, postupak odlučivanja o suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela, odlučivanje o suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela, odbijanje zahtjeva za stjecanje kvalificiranog udjela, pravne posljedice stjecanja bez sukladnosti o ukidanju rješenja suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela, suglasnost za stjecanje kvalificiranog udjela u drugoj pravnoj osobi, odobrenje o obavljanju poslova factoringa, spajanje postupaka pri odlučivanju zahtjeva za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova factoringa, izdavanje odobrenja obavljanja poslova factoringa, ukidanje i prestanak važenja odobrenja za poslove factoringa itd. Dalje zakon propisuje u članku 47.vrlo složene uvjete za člana uprave factoring društva. U glavi 4.regulira se obavljanje poslova factoringa izvan RH odnosno u drugoj državi članici EU. U glavi 5.se pak regulira obavljanje poslova factoringa, factoring društava iz članica EU i trećih država. Glava VI. Prijedlog ovog zakona regulira upravljanje rizicima kojima je factoring društvo izloženo. Glava VII. propisuje načine vođenja poslovnih knjiga i financijskih izvještaja te reviziji istih. Glava VIII. potpisuje nadzor nad factoring društva i to nadzor nadležne agencije za nadzor, predmet nadzora, naknadu za nadzor, nadzor, način obavljanja nadzora, osobe ovlaštene za nadzor, dostavljanje podataka na zahtjev agencije, obavijest o neposrednom nadzoru, neposredni nadzor poslovanja, uvjete za obavljanje neposrednog nadzora, kontrolu informacijskog sustava, završetak postupka neposrednog nadzora, razloge prigovora, sadržaj prigovora, posredni nadzor poslovanja, zapisnik o posrednom nadzoru, nadzorne mjere, vrste nadzornih mjera, preporuke upravi factoring društva, opomenu i otklanjanje utvrđenih nezakonitosti, nepravilnosti, izvješća ovlaštenog revizora, otklanjanju nezakonitosti i nepravilnosti, izvješća o otklanjanju nezakonitosti i nepravilnosti, rješenja o otklanjanju nezakonitosti i nepravilnosti, posebne nadzorne, rješenje o ukidanju odobrenja za rad. U Glavi XIV. sadržane su prekršajne odredbe koje se relativno visokim kaznama reguliraju teže i lakše prekršaje factoring društva i teže su 200 do 500 tisuća kuna a lakše su 50 do 100 tisuća kuna, to su relativno visoke kazne, možda bi i njih trebalo revidirati. Iz svega ukratko i samo taksativno navedenog razvidno je da se radi o vrlo složenom prijedlogu zakona koje regulira isto tako zahtjevnu i vrlo složenu djelatnost factoringa. Mi u HNS-u smatramo da je factoring nužno zlo, factoring je u svojoj suštini za vjerovnika nepravedan, nekorektan i izlazi iz situacije nemogućnosti i naplate potraživanja. Puno prirodnije bi bilo u cijelosti poštivanje zakonom određenih rokova plaćanja ili u posebno kratkom roku efikasno sudstvo. No realnost je nažalost sasvim drukčija i realnost treba prihvatiti kao činjenicu. Zato je factoring djelatnost koja je važna. Factoring je djelatnost koja može značajno pomoći gospodarstvenim subjektima posebno malim i srednjim poduzetnicima. Factoring može omogućiti nastavke prizvoljnih procesa, isplate plaće, plaćanje obveza prema drugim dobavljačima. U nekim slučajevima usluga factoringa može biti ključna za opstanak nekog od malih ili srednjih poduzetnika. ponavljam Klub Hrvatske narodne stranke-liberalnih demokrata podržati će prijedlog ovog zakona u pravom čitanju. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Blažeković evo krenuli smo sa napomenama, odnosno jezičnim zamjerkama terminu factoring. Mislio sam čekati do stoje pojedinačne rasprave, to ću spomenuti još jedanput. Ali mislim da je bitno spomenuti i sada na samom početku rasprave po klubovima. Naime, upravo vodeći se time, malo sam istražio kako je taj termin inkorporiran odnosno kako se koristi u ekonomijama i Europske unije ali i zemalja u okruženju. Prvo ne možemo govoriti o factoringu nužno kao otkupu duga, dakle on ne mora nužno biti samo to kao što ste i sami spomenuli dakle postoje različite definicije factoringa ovisno o tržištu na kojemu su regulirani i kako. Dakle, to prije svega ne bi bio točak prijevod u tom smislu, to je regulirano člankom 4. i 5. na koji također postoje neke pritužbe no možemo o tome kasnije u raspravi. Dakle, riječ factoring, odnosno termin dolazi iz engleskog jezika a u njemačkom, talijanskom, češkom, makedonskom, poljskom i slovenskom glasi upravo tako factoring. Postoje samo neka mala odstupanja odnosno transliteracija u matični jezik, dakle o kojem govorimo, da li se radi o pismu, da li se radi o k umjesto c ali to je sva razlika. Po onome što sam našao u europskim jezicima samo dva jezika postoje drugačiji formulirani termini factoringa i to je više radi inkorporacije u sam jezik odnosno da bude u duhu samog jezika i to je mađarski i francuski. Na mađarskom je to …/Govornik se ne razumije./…, dakle vrlo, vrlo slično ali slijedeći zakonitosti mađarskog jezika i u francuskom je to la facturage dakle, opet vrlo, vrlo slično ali opet vodi se zakonitostima jezika u koje je inkorporirano. Hvala. Na repliku odgovara Boris Blažeković, izvolite. **Blažeković, Boris (HNS)** Hvala lijepo. Mi smo se u HNS-u rukovodili jednim drugim, odnosno principom o kojem su već određeni kolege govorili a radi se o tome da bi trebalo što više u zakon inkorporirati hrvatski jezik i da bi se koliko god je moguće trebalo izbjeći bilo kakve tuđice. A smatramo da je hrvatski dovoljno bogat da se moglo sa određenim naporima pronaći načine da se izbjegne naziv factoring i da se uvede nekakav hrvatski izraz. Jasno, moguće je da je ovo u poslovnoj zajednici puno značajniji, jednostavniji, prihvatljiviji i razumljiviji da bi možda se moglo naći nekakav izraz koji bi bio u duhu hrvatskog jezika i da bi on isto tako mogao označavati sve ove djelatnosti koje jesu a zaista su brojne i zaista su dosta komplicirane i sadržane u prijedlogu ovog zakona. Hvala poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani zamjeniče ministra sa suradnicima, kolege i kolegice. Socijal-demokratske partije mogu odmah reći da ćemo mi podržati ovaj prijedlog Zakona o factoringu. I možda da počnem onim što je ovdje bilo najprjepornije a to je sam naziv, zašto factoring, kako prevesti factoring na hrvatski jezik. Treba prije svega poči od činjenice da usluge factoringa kao što se to i navodi u ovom obrazloženju prijedloga zakona nisu regulirane uopće na razini Europske unije. Što znači da mnoge zemlje pod factoringom razumijevaju i definiraju različite usluge. Postoji jedna i direktiva o godišnjim financijskim izvješćima i konsolidiranim financijskim izvješćima banaka na razini Europe, primjeri pravnih definicija također nisu brojni u pojedinim zakonima na razini država. Recimo još da je primjer Njemačka koja to ima dobro regulirano, odnosno i koja regulira i sam pravni pojam. Dobro je evo da imamo ovaj prijedlog zakona jer usluge factoringa u Hrvatskoj su se na neki način već uobičajile. Ne možemo reći da se taj posao još uvijek rascvjetao, ali praktički njegova povijest u Hrvatskoj, povijest factoringa mogli bismo reći da datira od 2003. godine. Da ona bilježi već neki pad, već kada naša građevinska operativa dolazi u probleme, dakle i potražnja odnosno želja za ovom uslugom tada i raste. Što se želi postići ovim prijedlogom To je već bilo rečeno, to također imamo i u samom obrazloženju gdje predlagatelj navodi da se potakne jedan daljnji razvoj factoring usluga, da se jamči stabilnost, legitimitet u gospodarstvu, kao i poveća pravna sigurnost u svim transakcijama pa onda isto tako i u samim factoring transakcijama. Postavljeno pitanje je možda izlišno, ali ono se ovdje već nametnulo, eto zašto sada ovim prijedlogom zakona iako su dobrodošle i sugestije iz drugih klubova, kako regulacija ove materije može biti i preciznija, ali u svakom slučaju neodrživa je situacija da factoring ostale neregulirana jer ovim prijedlogom zakona dakle sva društva podliježu licenciranju, što je rekao upravo u obrazloženju, odnosno i naknadnom obrazloženju gospodin zamjenik ministra, odobrenju za upravljanje, pravilima o minimalnom temeljnom kapitalu. Prema tome dakle jedna bolja odgovornost i jedna sveukupno jača financijska sigurnost. U kriznim recesijskim vremenima kada je poduzećima teško doći do kapitala sigurno da se na neki način postavlja pitanje da li će doći onda i da li je moglo već sada doći do factoring usluge kao jedne od najtraženijih financijskih usluga. Možemo reći dakle da bez obzira, to ću nešto kasnije malo obrazložiti o čemu trebaju voditi računa, prije svega tražitelji usluga, ali i oni koji ih odobravaju, da u vremenu kad rastu nenaplaćena potraživanja, ali to se vidi iz priloženog da je porasla i aktiva upravo factoring društava, bilo one banke kao financijske institucije takvog tipa ili posebna No to stavlja dakle sama ta factoring društva u situaciju da oprezno biraju plasmane i ostaju usmjereni upravo prema kvalitativnim tvrtkama kojima u biti factoring, kojima ova usluga treba za ubrzanje likvidnosti, a ne za rješavanje problema svojih potraživanja. Ova usluga je važna na razini nacionalnog gospodarstva jer kao način financiranja razvija i poboljšava kulturu plaćanja, potiče dobre poslovne običaje i poštovanje ugovornih obveza koja već dugo vremena u Hrvatskoj, to je ono s čime se Hrvatska Vlada najviše suočava, tu jednu kulturu odnosno nekulturu neplaćanja kao jednu novu društvenu vrijednost, a ne ono što izaziva osudu, nastoji dakle to je najveći problem Vlade čime se ona suočava. I kad se upravo žele srediti takve situacije nailazi na najveće otpore, što znači da su takvi dobro već financijski potkoženi i imaju utjecaja u medijima gdje onda upravo umjesto da se neke dobre stvari prepoznaju i podrže, da se obavijeste građani, onda se iz nekih sasvim marginalnih razloga nalaze razlozi kako bi se takve stvari osporile. Factoring je oblik kratkoročnog financiranja na temelju nedospjelih potraživanja, pri čemu se otkupljuju potraživanja koja u pravilu imaju dakle kao što sam rekla kraći rok dospijeća. Zapravo to je posao financiranja robnog potraživanja, bilo ono da je uvozno ili izvozno, preko dakle tog faktora tj. društva za factoring, a kao posebne organizacije koja klijentu osigurava naplatu i pomaže mu da lakše upravlja svojim potraživanjima. Dakle kada bismo se mi, mi smo mogli i sam naziv jer to već sada nešto konkretnije govori o samom predmetu factoringa koji onda govori o poslu factoringa, koji je u biti i sama definicija što mi našim ovim prijedlogom zakona smatramo factoringom. To je definirano u članku 5. i imamo jedinu mogućnost da umjesto Zakona o factoringu, a s obzirom da to već postoji i da se ljudi i oni koji ga već koriste i oni koji daju usluge, ne susreću s time prvi put, onda mislim da bi ga dodatno zbunili ako bismo dali neki naslov, recimo preuzimanje potraživanja koji je preuzak ili preširok s obzirom na sadržaj samog pojma. Dakle zakon bi se mogao zvati Zakon o nedospjelim budućim djelomično novčanim tražbinama, proizašli s osnovama isporuka dobara ili pružanja usluga od strane poslovnih subjekata u tuzemstvu i inozemstvu što mislim da ne bi bilo dobro jer čak i sam taj opis ne mora uvijek i odgovarati svemu onome što i sadržaj kasnije kroz pojedine transakcije ovakve vrste može izazvati. Kupac factoring usluge može se financirati uz pomoć factoring društva uz uvjet da sve narudžbe prije poslodavčeve izvršitelje isporuke dade faktoru na odobrenje. Da faktor društvo međutim to stavlja posebno naglašavam, faktor društvo da stalno ispituje kreditnu sposobnost kupca prije nego što preuzme bilo kakvo potraživanje. Dakle, trebali bi, već je ovdje bilo napomenuto da će se time okoristiti mala, srednja poduzeća. Dakle, da oni znaju, oni koji koriste ili oni koji još više u buduće budu koristili ove usluge da znaju da ovaj posao, da factoring služi samo za ubrzanje novčanog toka, ali ne toka, ali ne za naplatu nekih sumnjivih ili nekvalitetnih potraživanja. Dakle, cilj tog factoringa jeste upravo da se ubrzaju novčani tijekovi, da samo tržište tržište financijsko, ali onda i gospodarski tijekovi za samo gospodarstvo dobije jednu određenu živost, da se na neki način zaobiđu skupi krediti, da se smanji rizik poslovanja, poveća rentabilnost, bonitet i da se, dakle kao što sam već istaknula bolje upravlja potraživanje. Neka dakle, svi oni koji misle da će na takav način, na ovakav način, ne treba se zavaravati moći svoja sumnjiva ili nekvalitetna potraživanja naplatiti da tome factoring ne služi, odnosno teško će naći takvu jednu, takvo takvo jedno factoring društvo koje će udovoljiti takvom jednom zahtjevu. Sada postavlja se pitanje naravno i to se već, to je nešto što stavlja potencijalne kupce ove usluge u dilemu da li banka ili neka zasebna, ili jedno zasebno društvo koje će se baviti ovom uslugom ili se pak već bavi. Dakle, odlučno je to već pokazuje praksa. Odgovor na to da je upravo cijena onaj tko daje jeftiniju uslugu imat će dakle vjerojatno i više posla. Dakle, podržavajući ovaj prijedlog zakona klub SDP-a prepoznaje upravo da ćemo njime razvijati financijske usluge, da ćemo time jamčiti, da će se time jamčiti stabilnost i legitimitet u gospodarstvu, povećanje pravne sigurnosti u svakom slučaju u najširem smislu riječi. Hvala. Zahvaljujem. Imamo jednu repliku, poštovani zastupnik Krešimir Bubalo. Izvolite. **Bubalo, Krešimir (HDSSB)** Hvala lijepo. Kolegice Ingrid, mislim da uopće nije važno da li će biti u pitanju factoring ili otkup potraživanja, nije važan prijevod nego bitno je suštinski što se donosi u ovom zakonu. Ali malo prije ste spomenuli skupe kredite. Uvijek je procjena rizika da li će netko dobiti sa kamatom ovom ili onom kredit. Znači, skupi kredit obično dobiva onaj koji je kreditno prezadužen. Factoring služi obično kod poduzeća koja su prezadužena, ne mogu dobiti kredit, pa onda nude svoja buduća potraživanja ili sadašnja podraživanja upravo za taj otkup. gledajući ovo zakonsko rješenje, a posebno tehniku mjerenja rizika na strani 34. ona je nedovoljno dobro objašnjena ili je treba proširiti, a posebice bi bilo interesantno da su upravo take tvrtke ili banke davale procjenu rizika ili mjerili rizik prije nego što je država u predstečajnim nagodbama otpisivala svoja potraživanja. Volio bih vidjeti šta bi na to mjerenje rizika rekle provo poslovne banke ili ovakva društva da smo imali jedno zakonsko rješenje prije samog Zakona o predstečajnim nagodbama. Prema tome, rizik se mora procjenjivati prije. A volio bih da se tu i Vladi i ljudima koji rade u FINA- pomoglo od strane upravo kuća koje mogu mjeriti rizik, a ne da to bude odluka na razini nekog čovjeka koji možda nije dovoljno dobro ni educiran za mjerenje rizika. Prema tome, ovaj zakon upravo u mjerenju rizika morao bi biti sadržajniji i opširniji. Na repliku odgovara Ingrid Antičević-Marinović. a koristim ovu priliku odgovarajući na vašu repliku da se klub SDP-a u svemu priklanja i mišljenju Odbora za zakonodavstvo kako bi ga trebalo poboljšati sami tekst u ovom dijelu, ali jednako i tako u članku 47. koji govori o dobrom ugledu te osobe koja će moći osnovati što nije i dobro definirano. i slažem se po onome ukratko bi se moglo i prevesti vaša replika "čast svakome vjera nikome". Međutim, ako bi …/Govornica se ne razumije./…, dakle nema tog zakona koji može regulirati i otkloniti svaki rizik jer kredit, a netko smatra da je i ovo u biti kredit financijske u stvari, takva jedna usluga kojom se daje takva vrsta, jedna vrsta kredita. Dolazi od latinske riječi credo, crederem vjerujem. A na žalost nema vjere koja se ne može iznevjeriti. Ali to ostaje, zato je dobro da je ovo u prvom čitanju, da evo predlagatelj je rekao da će i sva kvalitetna upozorenja koja su mislim sva na dobrom tragu i sa dobrim namjerama i uvrstiti i i uključiti u svoj konačni prijedlog. Hvala lijepa potpredsjedniče, poštovani zamjeniče sa suradnicom, cijenjene kolegice i kolege. Najprije nekoliko opaski pozitivnih, a nekoliko i kritičkih. Dobro je da se stvara zakonski okvir za bilo koje financijske transakcije koje su od vitalne važnosti za funkcioniranje sustava. I sukladno tome treba podržati nastojanje da se zakonski regulira takav jedan dio financijskog poslovanja. Dobro je i što ide u dva čitanja da se čuju i opaske kojima se može poboljšati taj zakonski okvir. Ne sviđa mi se što zakon nosi naslov prijedlog Zakona o factoringu. Mislim da nije čak ni za uho lijepo da se zakon hrvatski zove po stranoj riječi. Može se pronaći, bogat je hrvatski jezik, ima za sve. Ne treba on supstitute za ovakve pojmove. Dakle, ali evo sugestija. Možda se može još naći vremena za izmjenu takvog naziva samog zakona. Factoring lijepo ovako gordo zvuči, ali što je stvarno factoring? Kako definirati factoring? On je u ovom zakonu definiran kao alternativni oblik financiranja poslovnih subjekata putem otkupa potraživanja. Da je uređen sustav u mjeri potrebnoj za normalno funkcioniranje onda ovakav prijedlog zakona uopće ne bi trebao. Ne bi ni factoring trebao. Ali u vremenu kada ne funkcionira najosnovnije u gospodarskoj aktivnosti a to je međusobno plaćanje onda trebamo se domišljati kako nadomjestiti raznim supstitutima ono što je normalno ako se roba isporuči ili usluga da se ta roba ili usluga mora platiti. Ali, mi uvijek u društvu, ne uključujući nikoga pojedinačno to je jednostavno proces, to nama donosi suvremeno tržište, to nama donosi suvremeni pogled na ekonomiju koji odudara od one stvarne realne iskonske ekonomije pa nam uvodi sve nove pojmove, odudara od stvarnosti i zapravo od jedne tako opipljive, realne znanstvene discipline stvara nešto nestvarno i u svemu se pokušavaju naći razni supstituti za uobičajene ekonomske pojave. Kako nadomjestiti kreditnu aktivnost banaka? Možemo sa tisuću novih načina ali ako funkcionira sustav onda ne treba nitijedan taj novi način. Ono što malo nedostaje u obrazloženju ovog zakona, on je tehnički korektan, može ga se uz nekoliko sugestija kasnije ću iznijeti dotjerati ali što se zapravo time dobiva? Ono najosnovnije, poznato je u gospodarstvu da najviše utječe osim troška rada, repromaterijala ali danas je repromaterijal skoro svima približno cijena ista, cijena rada ovisi ali trošak financiranja je bitna stavka koja utječe na konkurentnost gospodarstva pa tako i hrvatskog gospodarstva. Mnogi zanemaruju, a hrvatsko gospodarstvo je nekonkurentno i nedovoljno konkurentno ponajviše zbog visokog troška financiranja. Hoće li ovim Zakonom o factoringu trošak financiranja poslovnih subjekata u Hrvatskoj biti bolji ili lošiji? ovim alternativnim načinom financiranja poslovnih subjekti dolaze u povoljniji položaj ili nepovoljniji položaj? To se ne može iz zakona iščitati ali ne može se ni predvidjeti. Ako se netko odluči za financiranje putem factoringa koliko će ga to koštati? Hoće li to više biti od kamate kreditne? Te analize nema. A bez takve analize ne možemo uopće znati rezultate efekata i učinaka ovog jednog ovakvog zakona. Nisam siguran ni u jedno ni u drugo jer to ne ovisi, to ovisi o mnogo čimbenika, ali sam uvjereniji da će biti veći trošak financiranja poslovnim subjektima putem factoringa nego putem kreditnih institucija i redovnih kredita. Time će možda privremeno zakrpati ranu, ali dugoročno će doći svaki poslovni subjekt u nepovoljniju situaciju. A osnovni cilj bi trebao biti smanjiti trošak financiranja svakog poslovnog subjekta jer jedino tako može biti konkurentniji i izaći eventualno povećati svoju ekonomsku aktivnost a time i cijelu državu izvlačiti iz krize. Kaže se da je cilj donošenja nacrta prijedloga zakona osiguranje stabilnosti tržišta i pravne učinkovitosti factoring transakcija te doprinos snažnijoj regulativi tog dijela financijskog tržišta. Lijepo za pročitati, lijepo za čuti ali skoro da nema značenja. Što je zapravo cilj donošenja ovog zakona? Kad bi cilj bio smanjenje troškova financiranja onda bi to bilo prihvatljivo, ali ovako okvirno rečeno poboljšanje stabilnosti tržišta kakvih općenitih teza možemo napisati …/Govornik se ne razumije. Isto tako dojma sam da sam u objašnjenju pojmova da sam pojam faktor nije dobro izabran pojam. Faktor je svaka pravna osoba koja u skladu s odredbama ovog zakona ima pravo pružati usluge factoringa. Znači onaj koji pruža usluge factoringa ta pravna osoba se zove faktor. Ajmo ga nazvati čimbenik, kako bi to onda bilo ne prihvatljivo. Može se naći odgovarajući bolji pojam od faktora, faktor mi ali stvarno ne uklapa se u ovakvu jednu financijsku terminologiju. Factoring je financijska usluga otkupa predmeta factoringa. A onda u članku sljedećem ide objašnjenje što je predmet factoringa, logičnije bi bilo da je predmet factoringa objašnjen u tekstu pojmova i da se objašnjava prije pojam nego što se spomene pojam a već u sljedećem kaže predmet factoringa su postojeća, logičnije je da bude objašnjenje predmeta factoringa prije pa onda se spomene to je to. A ne da u članku 4.imamo da je to predmet factoringa a nitko još uvijek ne zna što je to predmet factoringa. Tek u sljedećem se to objašnjava. Predmet factoringa se za potrebe prijenosa može dokazivati računom ili drugom ispravom prema a koja je to druga isprava za dokaz o isporuci robe ili usluge osim računa. Ako postoji onda neka se napiše koja je to, ali smije li se ijedna isporučiti roba ili usluga da se ne ispostavi račun, ne smije. tome, glavni dokument je račun. Ako se spominje da bi to mogao biti eventualno neki drugi dokument pa nećemo ostavljati prostora da netko izmišlja. Neka se navede koji to još osim računa može biti dokument kao predmet dokaza odnosno potrebe prijenosa kojim se može dokazati da je isporučena roba ili usluga osim računa, koji. Jel to možda tovarni list, ako je napišimo ga, ali ni tovarni list ne može bez računa ići. Možda kad je predmet factoringa jedna ili više budućih tražbina mislim da pojam budućih tražbina nije dovoljno objašnjen. Postavlja se pitanje i proučavajući ovaj zakon je li buduća tražbina, tražbina koja već postoji a nije dospjela, je li buduća tražbina koja ne postoji nego koja će nastati a nije ni dospjela ni ne dospjela, što je buduća tražbina, trebalo bi je definirati pa možda podrazumijeva predlagatelj zakona da je ona već nastala a ne dospjela i onda koja će nastati a nije ni dospjela ni nedospjela, dakle razlučiti što su to buduće tražbine. U sumnji obuhvaća li tražbina određenu tražbinu prema određenom dužniku uzima se da obuhvaća, to kaže stavak 2. članka 6. Ako se sumnja onda se ne može podrazumijevati da je to točno. nije dobro ako sumnjate da je zabranjeno voziti Teslinom onda ne možete voziti Teslinom. Ako sumnjate da tražbina ne postoji, ne može onda postojati, onda se mora provjeriti, dočim postoji sumnja, ne smije se priznavati i to doista ne pripada u ovakav kontekst, ne uklapa se. Znači, je li tražbina opravdana ili ne ako postoji sumnja, ne smije se smatrati da ona obuhvaća tražbinu. Za pravnu valjanost raspolaganja predmetom factoringa ovog članka nije odlučno je li pravni temelj buduće tražbine već nastao u vrijeme sklapanja ugovora u factoringu ili će tek nastati te je li tražbina uvjetna ili bezuvjetna. Mislimo da je i ovo malo preširok pojam i da ne bismo htjeli dati slobodu da ako je tražbina uvjetna i bezuvjetna da ne utječe na pravnu valjanost, moralo bi se i tu malo detaljnije, što sve utječe na pravnu valjanost. Kad je u članku 10. jedna tehnička stvar, stavak 2. u slučaju ne naplativosti predmeta factoringa kod regresnog factoringa faktor pored prava iz jamstva iz stavka 1.ovog članka ima pravo od dobavljača potraživati. Mislim da treba naznačiti od koga ima pravo potraživati, ne samo ima pravo potraživati, da ne bi potraživao od trećih osoba koje nisu sudjelovale, dakle ubaciti od koga ima pravo potraživati. U članku 13. kaže stavak 3. Ugovorom o factoringu ili posljednjim pisanim sporazumom između faktora i nositelja može se ugovoriti da Factoring naknadu, administrativnu naknadu, kamatu ili druge ugovorne, utvrđene troškove umjesto dobavljača snosi neka druga osoba koja je nositelj troška, koja osoba? Opet neka druga osoba. Treba se definirati tko sve može biti umjesto dobavljača, definirati. U članku 18. posao factoringa može obavljati samo i nabrajaju se tri, factoring društva, factoring društva iz druge države, podružnica factoring društva a onda u stavku 2. osim toga osim toga mogu i kreditne institucije, pa zašto nisu već unaprijed stavljanje, zašto osim njih i kreditne ako ovi mogu onda i kreditnu kao četvrtu dostavite a ne posebno je stavljati da osim njih može i još netko. Temeljni kapital factoring društava ne može biti manji od 1 milijun kuna. Mislim da je to vezano uz posao koji se bavi, da bi trebao biti temeljni kapital veći od milijun kuna s obzirom na ono što društvo radi. Članak 33. Agencija će u roku 56 dana od dana podnositelja odlučivati o zahtjevu. Nemojte 56 dana, to sam već jedanput rekao, molim vas stavit 60 dana, a ne 56, 57 ili 55. Ako agencija ne odluči o zahtjevu u roku iz stavka 2 ovog članka, smatra se da je izdala suglasnost. Ovo je preopasna teza. Može se oglušivati i uvijek se smatra, ne može se ako agencija nije izdala suglasnost smatrati da je izdala suglasnost. To nikako ne bi smjelo ostati u zakonu, a ako agencija u roku ne odgovori, neka snosi odgovornost zašto nije odgovorila, a ne ne odgovori i onda se smatra da je izdala suglasnost. Evo, isteklo mi je vrijeme nažalost, ali kroz koju repliku ću još nešto dodati u vezi ovog zakona. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Prelazimo na replike. Prvi se javio Domagoj Hajduković. Izvolite. **Milošević, Domagoj Ivan (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa evo kolega Mariću, ponovo sam ponukan ovim jezičnim turizmom koji ste iznijeli i zastupali nekoliko puta tijekom svoje rasprave. Htio bih vam skrenuti naime pažnju na nekoliko činjenica. Prije svega čuo sam do sada samo zamjerke na temu factoring i da bi mi iz jezičnog bogatstva hrvatskog jezika i tu se vjerujem slažemo da je hrvatski jezik bogat, trebali naći neki drugi termin. Međutim, prijedlog tog drugog termina nikada nisam čuo. S druge strane u gospodarstvu upravo postoji čitav niz tuđica pa čak je i samog naziva gospodarstva i gospodarske djelatnosti biznis, … investicije, good will investicija, revizija, …, depozit, check, to su sve dakle tuđice koje su inkorporirane u hrvatski jezik i previše se tu bavimo takvim temama, a ne vjerujem da smo se time bacili kada smo donosili recimo Zakon o financijskim konglomeratima, Zakon o arbitraži, Zakon o osiguranju depozita, Zakon o reviziji, Zakon o checku, dakle sve ponovo tuđice. Evo, kolega Šuker će mi oprostiti, to je moja struka, a ja sam mogao to raditi na mnogo vaših rasprava pa nisam, bio sam dovoljno pristojan. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara Goran Marić. Izvolite. Kolega Šuker nemojte dobacivati. Kolega Šuker. (HDZ)** Poštovani kolega, naznačivao sam sve ono što mi se ne čini logičnim i neprirodnim. Evo, pokušajte vi ponoviti riječ iz stavka 12, članak 2., factor je svaka osoba koja u skladu s odredbama ovog zakona ima pravo pružati uslugu o factoringu. Otvorite rječnik stranih riječi i pročitajte riječ "factor" što znači, nigdje se ne može pročitati da factor riječ označava pravu osobu koja obnaša posao factoringa. Ne postoji to i čemu uvoditi neku novu riječ koja ne postoji, a zar vam ne zvuči neprirodno factor pravna osoba? Neprirodno zvuči, pa čak puno sam tolerantniji na Zakon o factoringu, ali na ovo da je pravna osoba koja obavlja posao factoringa factor, da se ona tako zove u zakonu, malo mi odudara, nešto me još sluga služi pa mi malo odudara. Tako da i ove tehničke stvari koje sam iznosio, državni je zakon, ali dobro je kolega Mandić rekao, treba ne 45 minuta da bi dobar zakon bio, treba raspravljati o njemu na ovakav način 6 sati, ako ćemo ga … dobro. Ali ne zato sada ne otvarati raspravu na ovoj razini koju ste vi otvorili, zašto vi sada raspravljate o riječi factoring, ajmo vidjeti je li to dobra riječ ili nije, jel odgovara ili ne, jel li to factor nešto što treba ostati u zakonu? Pa najveći problem u cijelom hrvatskom gospodarstvu proizlazi iz nerazumijevanja zakona i kad netko pročita da je on factor, on neće razumjeti što piše. Jučer smo govorili o Zakonu o predstečajnim nagodbama… … /Upadica Stazić: Vrijeme./ … … za tumačenje svaki dan traže ljudi koji provode zakon, tumačenje zakona. Ako se zakon… sačini, ne treba ga tumačiti. Nama trebaju zakoni koje ne treba tumačiti, da ga svaki čovjek koji ga pročita razumije. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Druga replika, poštovani Branko Vukšić. Izvolite. Uvaženi kolega Marić, da, pitanje je li to riječ o jezičnom čistunstvu ili o čistoj gluposti? Mnogi znaju engleski, ali izgleda da ne razumiju hrvatski. I ovaj zakon je, kažu, niste ponudili primjereni izraz, primjerenu riječ. Zašto se taj zakon ne bi zvao Zakon o otkupljivanju potraživanja? Najjednostavnije. Zbog čega factoring? Pogledajte rječnike ekonomske si pročitajte, sve. Noćas sam se bavio tom riječju. Ovo je jednostavno, ovo se ne smije događati, to nije jezično čistunstvo. Ja se slažem da ne možemo očistiti hrvatski jezik od toga, ovo je nerazumljivo, to znači, ta riječ se uvriježila u hrvatskom govoru. Jel to to? Rabimo one riječi koje su se uvriježile u hrvatskom govoru. Factoring, pa to svaka žena na placu govori, factoring, svi govore, ovih dana samo factoring, factoring. Ovo je oprostite, ovo je …, ovo je glupo. Ovo je neprimjereno i dalje govoriti o tom zakonu i sada još branite da je to, da nema druge riječi, nemoguće je to. Ovaj zakon tumačeći ovo sve što je unutra napisano, jednostavno treba reći, nedovoljan, sjedi, ništa drugo se ne može i taj zakon se ne može ovako nebulozama ovdje u Hrvatskom saboru usvojiti. I točka. Marić. **Marić, Goran (HDZ)** Kolega Vukšić, u pravu ste. Ekonomska terminologija odavno poznaje termin … potraživanja, ali inače jedan financijski svijet koji malo u pravilu odudara od tradicionalne ekonomske znanosti voli nametati u ovom našem društvu terminologiju koju nitko ne razumije zato da bi pod tom terminologijom podvukli puno toga da ljudi pod nerazumijevanjem nastradaju. Pa sjetite se riječi forvardiranje, pa tko će znati, diže nekakav kredit, forvardiranje. Lombardni kredit, to ne može, to jedan na tisuću možda znati i to tko se bavi time. Zato ne može nitko helikopter sada mijenjati naravno da ne treba mijenjati niti treba izmišljati. Ali zašto mi izmišljamo za već postojeću hrvatsku riječ. I ne treba hrvatski jezik čistiti nego ga ne treba onečišćavati, a mi ga s ovim onečišćavamo. Očito da neki pokušavaju pod najjednostavnijom operacijom preuzeti potraživanje nekoga. Moram sada naglasiti jednu stvar koju nisam mislio reći ali kazat ću je. kolega ne može naplatiti svoje potraživanje, a onda nastupa bijeli vitez preuzima potraživanja, isplaćuje ga, naravno dobiva na tome veliku naknadu i taj bijeli vitez naplati to potraživanje odmah zato što bejzbol palice rade nakon toga preuzimanja potraživanja. E pa nismo mi za bejzbol palice nego za zakon … I ovakav jedan prijedlog zakona potiče bejzbol palice, a ne bih htio da imamo takvo društvo. Hvala lijepo. I posljednja replika, poštovani Krešimir Bubalo. **Bubalo, Krešimir (HDSSB)** Hvala lijepo. Uvaženi kolega Marić, naš prevareni poljoprivrednik zna sve izraze, ali slušajući vas ali i čitajući članak 6.buduće tražbine zadnji dio tj. treći dio "za pravnu valjanost raspolaganja predmetom factoringa iz stavka 1.ovog članka nije odlučeno jeli pravni temelj buduće tražbine već nastao u vrijeme sklapanja ugovora o factoringu ili će tek nastati, te jeli tražbina uvjetna ili bezuvjetna". Zašto to govorim? Mi smo napravili studiju burze poljoprivrednih roba, naime vi ste malo prije govorili da mora biti izdan račun za neku robu da bi se prodavala factoringom. Može biti roba u referentnom skladištu i naš poljoprivrednik bi mogao trgovati terminskim ugovorima, ali zato je potrebna burza poljoprivrednih roba. Sjećam se još je ministar financija bio gospodin Šuker pa su pričali o jamstvenom fondu upravo kako bi se mogla bura poljoprivrednih roba napraviti i mislim da to treba biti imperativ kako bi se pomoglo našem seljaku ne samo kroz factoring nego i kroz burzu poljoprivrednih roba kako bi mogao trgovati terminskim ugovorima pa čak ne samo o onome što sam govorio o skladištu nego isto tako i o onome zelenom što ima na poljoprivrednoj površini, a tu se već ugrađuju oni koji mu daju gnojiva, oderu ga s 30, 40% jel znaju da se ne može zadužiti. Ali kada bi on mogao prodati terminski ugovor ili buduću tražbinu e onda bi mogao napraviti dobar posao. To je ono što bi našem poljoprivredniku odgovaralo. No kada vidite ovakav članak koji se sigurno gospodin Lalovac mora doraditi jer mislim da ostavlja jednu nejasnoću i mislim da se treba odlučiti, a ne da piše u ovom članku da nije odlučeno. Mislim da to nije dobro, takva zakonska rješenja ne vode nigdje. Marić. **Marić, Goran (HDZ)** Kolega Bubalo upravo sam naznačio nedefiniranost budućih tražbina da ih treba jasnije definirati. Najveći problem hrvatskog društva su nejasni zakoni, a zakoni bi morali biti najjednostavniji, najčitljiviji, najrazumljiviji i da nema problema u primjeni. I uopće nema razloga da se takvi zakoni ne donose. Ali mi smo specijalisti za donositi nejasne zakone. U Švicarskoj daju pastiru da pročita prijedlog zakona, ako ga ne razumije pastir neće ga se donijeti. Mora svako razumjeti zakon. a nije čudo da kod nas kažu da bolje ne znati kako se donose zakoni i prave kobasice, da je bolje ne znati. Ni u jednom zakonu ne sudjeluje lektor ni korektor. Pa to je zakon koji vrijedi godinama koji se odnosi na sudbinu RH, ne samo ovaj, da ne sudjeluje u njemu stručnjaci i jezični i da se napravi nešto što ne treba mijenjati. Toliko gramatičkih pogrešaka, toliko jezičnih pogrešaka, toliko stilskih pogrešnih figura, toliko nepotrebnih objašnjenja, nejasnih. Zamislite kaže članak 54.za 54.za nadzorni uvjet da ima osoba dobar ugled, odgovarajuću stručnu kvalifikaciju, iskustvo za nadziranje. Pa uvjet nije uvjet ovo, uvjet mora biti jasan uvjet, propisan, kao što je zabranjeno voziti iznad 0,5 promila, zna se ne može biti u većoj ili manjoj količini alkohola ne postoji takva. Takve ne smiju biti definicije u zakonu, a one su podloga za zlouporabu. Šta znači odgovarajuća stručna sprema? Tko će mi to definirati? Koja je to stručna sprema? Da se rodiš i ništa ne znaš ili da si akademik. Zahvaljujem. Sada je 13,27 sati, to je idealno vrijeme da oglasimo stanku i nastavimo u 15,00 sati s pojedinačnim raspravama. Hvala.